Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske uputila je u proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski u Hrvatski sabor, s Konačnim prijedlogom Zakona. I ovaj Zakon dobio je podršku na radnim tijelima Hrvatskog sabora. Međutim, prije samog obrazlaganja Zakona morat ću se osvrnuti na tezu koja je iznesena nekoliko puta na radnim tijelima, a tiče se primjene Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i pozivajući se na taj Ustavni zakon iznosi se teza da je protekao ustavni rok za donošenje zakona kojima se uređuju izbori zastupnika u Hrvatskom saboru. Dapače, Klub zastupnika HNS-a povukao je svoj Prijedlog zakona o izboru zastupnika sa obrazloženjem da je protekao ustavni rok za donošenje toga Zakona. U Hrvatskom saboru donesene su promjene Ustava i nakon donošenja promjena Ustava donesen je i Ustavni zakon za provedbu toga konkretnog Ustava. Dakle, tada s tim Ustavnom zakonom određeni su rokovi kada će se pojedino zakonodavstvo uskladiti sa Ustavom Republike Hrvatske i postoje vrlo ozbiljni pravnici koji smatraju da je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika 2. travnja 2003. godine konzumirana ta odredba Ustavnog zakona. No, neovisno o tome, Vlada smatra da Zakon, da rok kad bi se i poštovao Ustavni zakon da se zauzme teza da je Ustavni zakon nije konzumiran, da rok za donošenje i za promjenu izbornog zakonodavstva ističe 20. veljače ove godine. i Vlada u prethodnom mandatu kada je predlagala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatskom saboru koji je donesen 2. travnja 2003. godine istog dana proglašen i istog dana objavljen u "Narodnim novinama" je bio donesen 2 mjeseca u recimo izbornoj godini. Nakon 3 godine i 2 mjeseca mandata Hrvatskoga sabora. Dakle, smatramo da mandat traje 4 godine, to je ustavna kategorija, a da izbori moraju biti održani 60 dana nakon isteka mandata ili raspuštanja Hrvatskog sabora. Unatoč tome što je Izborni zakon donesen 2. travnja 2003. godine izbori su bili u studenome iste godine. Međutim Vlada smatra da je jedna od najvažnijih vrijednosti izbornog procesa, to je da se oni provode po istim izbornim pravilima. Stoga ovim zakonom ne mijenja izborna pravila već ih usklađuje sa ranije donesenim zakonima kako bi bili nomotehnički ispravni i kako bi se precizirala Odredba o pravima parlamentarnih stranaka na naknadu za izbornu promidžbu. Ovim zakonom se termin: "zamjenik ministra" zamjenjuje riječima: "državni tajnik". Propisuje se da parlamentarne stranke koje su imale zastupnike u Hrvatskom saboru na dan njegovog konstituiranja koje sudjeluju na izborima imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu određenog za godinu u kojoj se provode izbori. Dakle, mi želimo i ovakvom formulacijom vraćati povjerenje građana u izborne procese, u političke stranke i destimulirati prebjege koji su bili kandidati na listama određenih stranaka ili koalicija i da ne bi prelazili u nezavisne zastupnike ili u druge redove. Člankom 3. brišu se odredbe zakona koje su prestali vrijediti donošenjem Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu. Naime, u sadržaju to su norme koje su uređivali poseban sastav Državnog izbornog povjerenstva za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Kako je u međuvremenu donesen Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu ove norme više nemaju svoj smisao. S obzirom da je riječ o malim i nužnim poboljšicama izbornog zakonodavstva, da se ne radi uopće o promjenama izbornog sustava predlažem da Hrvatski sabor podrži donošenje ovog zakona i po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče u skladu sa odredbama članka 223. stavka 3. u ime kluba Hrvatske stranke prava predlažem da se objedini rasprava kako o vladinom prijedlogu tako i o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor čiji je predlagatelj Klub zastupnika HSP-a koja je inače točka 28., a znači to smo uvijek do sad prakticirali u takvim ili sličnim situacijama, a što je i utemeljeno prema članku 223. stavku 3.

stavku 3. **Kovačević, Pero (HSP)** U ime kluba Hrvatske stranke prava zbog ovakvog neodgovornog odnosa i Vlade, a i zbog svega ovoga tražim stanku od 10 minuta. Hvala. Stanka 10 minuta.